Доповідає голова підкомітету Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Копитін Ігор Володимирович. Шановні колеги, хто наполягати буде на своїх правках? Лубінець, я пам'ятаю. Крім Лубінця, немає? Дмитро Валерійович, домовлялися три правки і 5 хвилин виступ замість 58 правок. А скільки у вас правок? Один виступ скільки хвилин – три? Три хвилини? Добре. Лубінець, які правки, на яких правках наполягаєте? Д.В. Я бачу, мені включили 5 хвилин. Дмитро Олександрович, я попросив би, щоб зараз дали одну хвилину по поправках, а 5 хвилин наступні – по своєму виступу. Домовилися? Я хочу… Дайте в рамках однієї хвилини запитання до представника комітету. Ми попередньо сьогодні спілкувалися, в тому числі і в залі. Особливе питання – щодо діяльності РНБО. Згідно Конституції саме цей орган є таким, що може здійснювати координацію між органами силовими в нашій державі. Згідно цього закону ви ці функції покладаєте в рамках закупівлі на Міністерство оборони України. У мене одне просте абсолютно логічне запитання. Я хочу, щоб всі народні депутати, всі колеги його послухали. Скажіть, будь ласка…

Ні, я хочу нагадати, ми домовлялися три правки і окремо п'ять хвилин. Отже, три хвилини. Хай буде зараз вже дві хвилини, і потім окремо ще п'ять. Конкретне запитання ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Яким чином Міністерство оброни України буде координувати закупівлю для таких органів, як МВС, СБУ, РНБО, і окремо Служба зовнішньої розвідки, от закритий розвідний орган, який займається закритою діяльністю. Яким чином Міністерство оброни може координувати закупівлю для закритого розвідувального органу? Дякую за запитання. Дмитро Валерійович, дивіться, контролює в першу чергу МЕРТ, Міністерство оборони не займається контролем закупівель. Міністерство оброни тільки контролює розробку ДКРів,

Шановні народні депутати, шановні колеги, я зразу хочу озвучити свою пропозицію. Сьогодні можна проголосувати тільки за одне рішення: відправити на повторне друге читання даний законопроект і потім через 2 тижні, нормально попрацювавши з ним, а можу сказати, коли я кажу "нормально", то всіх народних депутатів, які подавали свої правки, запросити на засідання комітету. Наприклад, я подав 58 правок, мене навіть на засідання комітету, коли розглядався цей законопроект і поправки до нього, не запросили. Так ось, принципові зауваження про те, які я сказав, законопроект, я не знаю чому представник комітету не відповідає, що не здійснює це Міністерство оброни, прямими нормами ви надаєте право, головним органом, який координує та погоджує оборонні замовлення, буде Міністерство оброни. З огляду на те, що оборонні закупівлі здійснюються 16 суб'єктів, серед яких я окремо назвав Службу зовнішньої розвідки, як закритий розвідувальний орган, ви надаєте право погодити, що вони будуть купувати. Автоматично ми розуміємо, що такий термін, як "закритість" фактично не буде існувати. Цей законопроект суттєво послаблює президентську владу, виводячи єдиний президентський орган РНБО із процесу узгодження та координації оборонних закупівель. Згідно Конституції… Я окремо хочу сказати, що в разі прийняття сьогодні цього законопроекту ми порушимо Конституцію, бо згідно Конституції України єдиний орган, який комплексно відповідає за національну безпеку та оборону, є РНБО - Рада національної безпеки та оборони. Чому ви хочете порушити і в цьому законі Конституцію, мені не зрозуміло. Так само цей законопроект пропоную вивести із-під дії закону закупівлю у ряду міжнародних організацій, проводячи закупівлі з ними по внутрішніх інструкціях замовників, що є взагалі неприпустимим. Є дуже багато технічних зауважень. Я би окремо звернув увагу на такі, що після прийняття цього законопроекту буде підвищена вартість продукції оборонного значення, значна частина підприємств, що здійснюють зараз оборонні закупівлі, втратять державні преференції. Ми ж з вами розуміємо, що зараз дуже багато підприємств, які входять в структуру "Укроборонпром", вони мають у тому числі податкові преференції перед державою. Після прийняття цього законопроекту ви їх всіх фактично прирівняєте, а отже цілком можлива ситуація, коли національні виробники будуть скорочувати виробництво, автоматично звільняти свій персонал. Втрата контролю за процесом створення та виробництва складних зразків ОВТ. В Україні всі складні зразки озброєння і військової техніки, що прийняті на озброєння Збройних Сил України, створювались під керівництвом генеральних конструкторів і створення техніки для потреб оборонної безпеки. Є окремий наказ від 2001 року № 392. Даний факт взагалі не врахований в цьому законопроекті. От ми розуміємо, що координація при закупівлі, виробництві оборонних замовлень… повинна бути координація. В цьому законопроекті цього взагалі не буде. Наступне – це розсекречення всієї інформації про державні оборонні закупівлі. Я вам тут не буду розказувати, що в умовах війни з Російською Федерацією, до чого це може призвести. Ви створюєте можливість блокування Ви створюєте можливість для блокування саме українських виробників. Ми вчора з паном Ігорем спілкувались, і я приводив приклад конкретного українського виробництва, яке після прийняття цього законопроекту не зможе поставляти свою продукцію. Так само автоматично буде руйнування існуючої системи планування у сфері нацбезпеки та оборони. Тому, шановні колеги, знову ж таки я, коли виступаю з трибуни, я часто, практично завжди, звертаю вашу увагу на висновки Головного науково-експертного управління. Так от, Головне науково-експертне управління до даного законопроекту подало низку зауважень, які не врегульовані до другого читання. Я закликаю всіх голосувати тільки за повторне друге читання. Закон недоречний, "сирий" і не можна його сьогодні приймати. Дякую. Дякую. Валентин Олександрович, ви не наполягаєте? Наполягаєте. 3 хвилини. Включіть, будь ласка, мікрофон. 15:45:32 Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів би, щоб нас почули всі громадяни України, особливо фахові українські військові, ті, що на передовій в першу чергу. Для нас, для всього парламенту, має стати завданням номер один, щоб закупівлі, оборонні закупівлі вирішували насамперед і в першу чергу забезпечення конкретного військового, чи то жінки, чи то чоловіка українського, на передовій в бойових підрозділах України. Причому забезпечення зброєю, озброєнням, забезпечення засобами медицини, тактичної медицини. І третє – захист самого військовослужбовця: бронежилети і так далі. В першу чергу, що мають вирішити оборонні закупівлі, це якомога скоріше почати постачати на передову та в інші мобільні бойові підрозділи модулі безпеки, санітарні модулі. Перебування наших військових, повторююсь, і жінок, і чоловіків в умовах Першої світової війни, на передовій особливо, ніяк не красить і ніяк не посилює українську армію. Друге. Для фракції "Батьківщина" було принципово, щоб ми всі з вами розуміли, 2020 рік - в цьому році оборонні закупівлі для всіх Збройних сил України становитимуть 22 мільярди 700 мільйонів гривень. Це той ресурс, в який можна і треба інвестувати, в українських виробників, розробників зброї у нас в державі. Тому я, в принципі, дякую комітету, який врахував поправку якраз щодо рівних умов українських виробників та іноземних на випробування зброї. Але також дуже важливо, щоб випробування озброєнь та прийняття вже виготовлених озброєнь або закуплених вирішувались фаховими українськими військовими тими, хто її застосовуватиме, використовуватиме, ту зброю, яку держава має закупати українським Збройним силам. Ще одне. Ми маємо всі зрозуміти, що вкрай мало виділено, всього 1 мільярд 200 мільйонів гривень, в цьому році на розробку українських зразків сучасної зброї. Це дуже мало, колеги, це одна двадцята тільки від бюджету, який передбачений для Міністерства оборони. Тому вважаю, що… і вся фракція "Батьківщина", ми наполягаємо, щоб була розроблена і затверджена стратегія національної безпеки. В цій стратегії Президент і РНБО мають чітко відповісти, як і кожна сусідня наша країна вже відповіли, хто наш ворог, які збройні сили ми забезпечуємо, чим забезпечуємо. І найголовніше, що український військовий – це є та людина, той військовослужбовець, заради якого створюються ці закони і заради якого ми мусимо раціонально продумано і стратегічно використовувати бюджет.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

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-221 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроект (реєстраційний номер Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на повторне друге читання. Готові голосувати?

Це повторне друге читання. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. За-236 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України (реєстраційний номер 3198). Шановні колеги, нам необхідно включити це питання до порядку денного сесії. Для цього необхідна підтримка 226 народних депутатів України. Готові голосувати? 3195. Вибачте, 3195 реєстраційний номер. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, на правах головуючого оголошую перерву до 16:15.